Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnog reda 11. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 908. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun i Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo vrlo kratko. Uzevši u obzir sve okolnosti, dakle uz državni proračun pa tako i svaku njegovu izmjenu i dopunu Hrvatski sabor dakako mora donijeti i zakon sa ovim imenom, dakle Zakon o izvršavanju državnog proračuna sukladno članku 14. Zakona o proračunu. I tako kažem sa ovim izmjenama i dopunama samoga zakona predlažemo vam i najznačajnije izmjene i dopune Zakona o izvršavanju državnog proračuna. I najznačajnije izmjene dozvolite da ih taksativno navedem jesu sljedeće: da se smanjio iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala, a što je iskazano u računu financiranja, dakle smanjuje se za 36,3 milijarde na 28,9 milijardi. O tome smo imali jučer kraću raspravu na Odboru za financije. Najavio je gospodin Šuker da će ponovno pitati. Jedan značajan dio depozita očigledno smo prošle godine krivo, nedovoljno točno, procijenili oko toga prijenosa. Dakle prilikom što se donosio proračun procjena je bila 6 milijardi 200 da je prijenos depozita iz prethodne godine. Uvećavamo ga ovom promjenom u rebalansu smo ga uvećali još za 5 milijardi, dakle na 11 i 200. Prema tome sa te strane to je …/Govornik Druga promijenjena cifra je smanjenje iznosa jamstvene zalihe sa 548 na 268 milijuna kuna. Treća je smanjenje

Neki od vas jesu tamo članovi Upravnog vijeća, znate da HBOR nažalost da sad ne idem u neke dublje eksplikacije ima dovoljno sredstava i da ih nije dovoljno kvalitetno plasirao u odnosu na ono što je imao pa smo procijenili da u ovom času ta cifra nije nužna za za dokapitalizaciju tamo sa jedne strane, a sa druge strane znate da smo sredstva morali prenamijeniti na neke druge pozicije. Dodatno se ovim izmjenama i dopunama utvrđuju dodatna pravila za izvršavanje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava EU a koje računamo da će omogućiti efikasnije korištenje te se jedinicama lokalne samouprave daje nešto veća fleksibilnost prilikom korištenja sredstava pomoći, a koje su u državnom proračunu osigurana na poziciji Ministarstva financija. Evo to bi otprilike bile najznačajnije izmjene ovoga dokumenta koji dakle prati dokument izmjena i dopuna Hrvatskog državnog proračuna. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na uvodno izlaganje repliku ima Krešimir Bubalo. Vrlo kratka jedna replika. Ajde da se promaši za 100 milijuna, 200 ali 5 milijardi malo je previše. Tko će odgovarati za to i tko je to kriv što se promašilo? A i plaćali smo neku kamatu u međuvremenu kad se to promašilo. Da, ne znam možda su nam planovi nešto lošiji ali je vijest zapravo dobra. Depoziti su bili znatno bolji od onih što smo planirali. Znači bili smo skromni u svojim procjenama, a ta skromnost se odrazila dakle u 6 200 milijardi da ćemo uspjeti na kraju godine imati na računu i prenijeti u sljedeće. Dapače, prenijeli smo 11 milijardi. Ja se s tim nisam hvalio ali evo kad ste već omogućili mogućnost možda je i to posljedica onoga što je gospodin Lalovac glasno govorio prethodnih godina nemojte trošiti, nemojte trošiti sačuvajte svaku kunicu. Prema tome, sa te strane to je pozitivan efekt. Evo sad sa kolegama malo razgovaram, ove godine smo dosta konzervativni i opet za sljedeću godinu oko toga prijenosa ali to je sad već jedna preduga tema, a u minuti je teže objasniti. U svakom slučaju u pravu ste gospodine Bubalo da kad ima tako indeksno indeksno velikih razlika između procjene i izvršenja da moramo razmisliti o metodologiji po kojoj procjenjujemo što će se stvarno dogoditi i da tu vršimo određene popravke. Hvala na opasci. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDSS-a javio se Milorad Pupovac. Nema ga, gubi pravo na raspravu klub. U ime kluba HDZ-a govorit će Ivan Šuker. Hvala lijepo. Naočigled tehnički zakon međutim zadnji put kad sam raspravljao o ovom zakonu onda sam pitao što je sa odredbom o visini javnog duga koja je bila uvijek definirana Zakonom o izvršenju državnog proračuna. Tada mi je rečeno da se to miče iz Zakona o izvršenju državnog proračuna i da će to biti definirano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Nažalost, ja u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti to vidio nisam. I mi više od trenutka kad smo maknuli tu odredbu tada je visina javnog duga bila negdje oko 68 iako je u ovom zakonu pisalo da visina javnog duga ne može biti viša od 62%, jednostavno pa bar administrativno bez obzira što se nitko nije držao odredbu smo maknuli iz zakona koji definira kako se troši proračun. Iskreno govoreći gospodine zamjeniče ministra ja sam negativno fasciniran lakoćom s kojom ste vi objašnjavali zašto i kako se smanjuje ova pozicija za mogućnost zaduživanja. mi smo proračun donijeli praktički pod kraj 12. mjeseca, ajde početkom 12. mjeseca i tada je rečeno da će Ministarstvo financija se zadužiti na međunarodnom i na domaćem financijskom tržištu za jedan iznos da bi

na američkom tržištu digla kredit od skoro 5 milijardi kuna. I nije ovo nikakvo ni gospodarsko ni ne gospodarsko ponašanje nego naprosto činjenica da smo mi ušli u 2015. godinu sa 11 milijardi i nešto više kuna za koje smo se zadužili i za koje plaćamo kamate, a koje nam u tom trenutku nisu trebale. Taj iznos nam u tom trenutku nije trebao. I ova famozna priča oko viška prihoda itd. pa mi smo prije mjesec i pol dana se zadužili, ili dva mjeseca, kod kluba domaćih banaka za nekakvih 6 milijardi uz kamatnu stopu od 4,6%. Pa zašto smo to radili ako imamo ovakve dobre prihode? Zašto plaćamo kamatu 4,6%? Tim više što s obzirom na raspoloživa sredstva i na domaćem i na međunarodnom financijskom tržištu i s obzirom na dinamiku otplate kredita koji dolaze na naplatu a to Ministarstvo financija ima itekako dobro posloženo nije mi jasno zašto smo onda to radili? Ali dobro to je tako ali kažem nije to baš tako kao što se želi prikazati. Ono slijedeće o čemu želim govoriti je članak 4. Jedan od, to možete pogledati, i vi gospodine zamjeniče dok ste bili saborski zastupnik, a i kasnije kao zamjenik ministra i kompletna Kukuriku koalicija jedan od najbitnijih, najvažnijih projekata pokazujući kako želi nešto osnažiti je bila priča oko HBOR-a i oko temeljnog kapitala HBOR-a. Međutim, iskreno govoreći odlaskom gospodina Kovačeva aktivnosti HBOR-a su zamrle. Ja ću to ovdje javno reći. Zašto? Zato što su neki ministri radili poprilično nečasne radnje iako na to nemaju pravo. Oni ne mogu kao ministri tražiti određene podatke, oni to mogu tražiti kao članovi nadzornog odbora i na to imaju pravo, ali kao ministri na to nemaju pravo. Međutim odlaskom gospodina Kovačeva mnoge aktivnosti su zamrle, tu je kolega Gjurković, tu je kolegica Zgrebec, zajedno smo u nadzornom odboru i nažalost tamo je bilo na nadzornom odboru određenih stvari koje se nikada nisu prije događale, ali otom potom. I mislim da ova posljedica ovog smanjenja ove stavke je isključivo posljedica što novi ljudi čelni HBOR-a se nisu snašli u cijeloj priči. To je jedina istina. Novi čelni ljudi HBOR-a naprosto nisu ispoštivali politiku Vlade. Ja to možda ne bi trebao reći kao oporbeni zastupnik ali ja to želim ovdje javno reći, želim reći zbog kolegice Zgrebec i želim reći zbog kolege Gjurkovića i zbog sebe zato što smo nas troje vaši predstavnici u nadzornom odboru, predstavnici ovog visokog doma. mislim da, s obzirom da je njima nezgodno jer su iz vladajuće koalicije ja to naprosto moram reći. Dakle ovo nije posljedica ovoga ili onoga, to je posljedica što HBOR nije izvršio hrpu stvari, naprosto je obustavio kreditiranje. Na njega je doslovno vršeno silovanje da se isfinanciraju određeni projekti koje je netko u Vladi obećao ali ti projekti se po nikakvom kriteriju ne mogu financirati iz HBOR-a, po nikakvom kriteriju, ali je vršen pritisak na ljude iz uprave da se to napravi i zato se smanjuje ova pozicija, ne zbog toga što HBOR ima novac ili bilo čega, nego se smanjuje pozicija zbog nesposobnosti i straha članova uprave. Ali ja bih prije rekao nesposobnosti jer naprosto tamo je smijenjeno puno ljudi koji su u proteklim godinama ispekli svoj zanat i dobro su radili svoj posao. I nažalost meni je osobno žao, ja sam i na određen način sentimentalno vezan za taj HBOR. Žao mi je što HBOR na kraju, dakle i to ću isto otvoreno i pošteno reći, dobre želje bivšeg ministra financija i kolega zastupnika i kolege Gjurković i kolegice Zgrebec i njihovog zalaganja da se ojača i da HBOR postane jedan čvrsti oslonac hrvatskog gospodarstva osobito HBOR možda jedini bez obzira što se to nekome sviđalo ili ne bi sviđao je napravio analizu temeljem onih modela A, B i C koji su bili kao modeli za pomoć hrvatskom gospodarstvu u jeku najveće krize. I možda HBOR ima najjasniju sliku kakva je struktura, kakva kakva je kreditna sposobnost i rađe bi rekao nesposobnost hrvatskog gospodarstva i njima je u ovoj cijeloj situaciji HBOR, HAMAG, i sve te državne poluge koje je Hrvatska država napravila i u nekim bivšim vremenima i sada trebala biti pomoć da se pokrenu. I budite sigurni da se to radilo na takav način i da se forsiralo da bi možda i gospodarski rast možda malo drugačije izgledao ali na kvalitetnijim osnovama nego što to je. ja sam osjećao potrebu to reći. Druga stvar, za ocjene i izvore provedbe ovih, ovog zakona, znate šta najgore kad Ministarstvo financija napiše osigurat će se sredstava iz izvornih prihoda primitaka proračuna. bar bi Ministarstvo financija trebalo naznačiti ako se u pojedinim ovim točkama stvaraju određene obveze od kuda će se to namaknuti. I nešto, da je kolega Mršić tu sad bi se nas dvojica izreplicirali do besvijesti kao što smo to radili godinama. Mislim da nije dobro namjenska sredstva koje jedinice samouprave dati im da koriste za razno razne druge rashode jel dogodit će se da će se ta sredstva potrošiti a da se neće izvršiti ono Možda se nekoj jedinici lokalne samouprave baš dogodi da ne može neke stvari isfinancirati, ovo je isfinanciralo ali kažem niti preveliki liberalizam nekada nije dobar. Dakle, žao mi je što nema odredbe o visini javnog duga, žao mi je što se događa ovo što se događa sa HBOR-om, žao mi je što dalje nije odluka o povratu poreza na dohodak sa jedinice sa područja od posebne državne skrbi u Zakonu o izvršenju državnog proračuna da se to vraća iz državnog proračuna. I opet jedan savjet gospodine zamjeniče, ne znam da li ćete ga prihvatiti ja mislim da bi si Vlada zbog složenosti situacije, zbog toga što je evidentno da će se Sabor raspustiti u slijedećih 3, 4, 5, 6 ili 7 dana mislim da bi bilo dobro da si Vlada u Zakonu o izvršenju proračuna ugradi mogućnost da može izvršiti ili preraspodjelu ili nešto za potrebna sredstva zbog situacije za koju mi naprosto ne znamo kakva će biti. Ovo mi je dobronamjeran savjet i ako to napravite imat ćete podršku kluba HDZ-a jel nama nije u interesu da u Hrvatskoj bude kaos. A ako ne budete mogli dati hranu, ako ne budete mogli riješit hrpu stvari, ako ne budete to mogli isfinancirati možda bi bilo dobro kolega Rajić i kolega Pičur imaju tu iskustva da jednim člankom ugradite ili preraspodjelom ili na bilo koji drugi način da se mogu financirati troškovi koji nastanu naprosto ne znamo kako će biti. To vam je dobronamjeran savjet, to možete napraviti do glasovanja. S tim ćete skinut sebi veliki problem a i svima nama s vrata jer kažem mi ćemo se vjerojatno slijedeći tjedan raspustiti a vi onda više takve odluke ne možete donositi, dakle vi niste definirali temeljnim dokumentom o izvršenju proračuna Hvala lijepo. Ivo (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Šuker, zaista pohvale i zadovoljstvo što imate ovako nekada zaista dobronamjerne prijedloge. Zaista je to dobro i tako treba jer neke stvari moraju biti iznad stranačkog života, iznad toga da smo pozicija opoziciju … smo svi skupa u pitanju cijeli ovaj brod na kojem smo i jesmo. No htio sam reći oko stvari o kojoj ste vi govorili, a i prethodna replika prije toga je

Dva su razloga za to pa ću probati iznijeti svoj pogled na to. Prvo, točno je da nije dobro planirano što je kolega Rađenović rekao,međutim nije se ni moglo u jednom dijelu dobro planirati jer da se podsjetimo, prošlu godinu smo završili sa tri milijarde manjim deficitom nego što smo planirali, planirali 15, a bio je 12 i nešto, dakle tri milijarde smo imali manje rashoda nego što smo planirali jer se racionalnije trošilo, manje se trošilo i bili smo sretni prošle godine kada se to dogodilo. tri milijarde smo planirali da će biti potrošeni, nisu, dobro nismo dobro planirali ali na sreću jer smo bili racionalniji i tu su tri milijarde. I drugi razlog zašto je došlo do toga, ja ću upotrijebiti jednu vašu gospodine Šuker sintagmu koju često ovdje upotrebljavate, dobra ja povijesno niske kamate. Prošlu jesen su bile povijesno niske kamate na tržištu hrvatskog kapitala i išlo se zadužiti jer nikad se ne zna do kada će to trajati, pa bolje se malo zadužiti više jer to je logika bila dok je ovako niska kamata pa i plaćati dva mjeseca dulju kamatu, ali puno nižu nego sačekati tri mjeseca kada ti bude trebalo. Tko zna kakva će kamata biti kada ti je nož pod grlom onda se drugačije ponašaju i oni koji imaju novce. Prema tome, to su bila dva glavna razloga zašto je došlo do ovako većeg prijenosa sredstava nego što je planirano. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Jelušić dozvolit ćete mi da znam nešto o financijama i ovaj nijedan od vaših razloga nije točan. Dakle, dobro se zna zašto se išlo u zadnju tranšu zaduženja nakon onog … u Americi i uopće to nije sporno. Ja nisam ni u jednom trenutku dovodio u pitanje, ja sam samo rekao ako je to sramežljivo naznačeno u rebalansu državnog proračuna onda je to trebalo bar sa dvije rečenice obrazložiti, pa sam rekao jučer kolega Rajić je o tome govorio dok je došao kolega Rađenović, dakle čisto dobronamjerno jer preveliki je iznos i ako ga ne obrazložiti on hoćete nećete otvara niz pitanja. I ja si mogu misliti da sam ja na poziciji kolege Rađenovića jer vi govorite što bi vi meni izgovorili za ovakav iznos. Ja nikada tako niti ću raspravljati niti sam raspravljao. Dakle ja sam dobronamjerno rekao neke stvari pazeći i birajući svaku riječ, prije svega zato što taj posao rade ljude s kojima sam ja godinama surađivao. I druga stvar, ja na kuću u kojoj sam godinama nikada neću bacati blatom tako neću ni sada, ali sam smatrao da zbog onih koji čitaju ovaj proračun i koji gledaju možda je trebalo malo to drugačije objasniti. A ovo što ste vi rekli naprosto nije istina jer sjetimo se događaja terminski koji su se događali prošle godine i na kraju krajeva jedan dio rebalansa ovog proračuna govori jasno da su prošle godine rashodi bili daleko veći nego što su prikazani, ali kažem ne bih o tome jer dobro je samo reći neke stvari da ostanu zapisane zbog nekih budućih vremena. Ali kažem, ne daj Bože da se ovo dogodilo meni ili da je tu kolega Marić da obrazlaže ovo što bi čuo sve s druge strane. Meni uopće ne pada na pamet, niti sam rekao ni u jednom trenutku da je ministar naplatio, naprosto je imao takvu ponudu investitora, njemu se to učinilo dobro, u drugom mjesecu je dolazila velika tranša na naplatu, nije se znalo što će biti Hrvatska je u mjerama prekomjernog deficita, milijun i jednu stvar, nemojte me sada tjerati da govorim.

Replika, Krešimir Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Ja se ispričavam ali imao sam repliku. Kolega Šuker je rekao da je gospodin Kovačev izvrsno radio i ja bih se složio da je izvrsno radio, ali isto tako je rekao da se novi predsjednik uprave nije snašao. Pa ako netko plasira tijekom 2014. 35% manje plasmana nego godinu prije, ja ne da bih rekao da se nije dobro snašao nego bi rekao da je itekako loše radio svoj posao, tj. da nije ništa radio. Prema tome, takvi moraju letiti iz HBOR-a. Ali žalosno je kada se u Hrvatskoj događa da se smjenjuju oni koji dobro rade posao s onima koji ne znaju raditi uopće posao. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da, kolega Bubalo i nakon tog rezultata od 35% najedanput pressica u HBOR-u i silne pohvale koliko su planirali sredstava. I onda malo prokopate po papirima i onda vidite da se radi o HŽ-u, o Hrvatskim cestama i o sličnim državnim tvrtkama, a HBOR nije za financiranje ni HŽ-a, ni Hrvatskih cesta, ni Hrvatskih autocesta. HBOR je tvrtka za financiranje poduzetništva i da zajedno sa poslovnim bankama stvori preduvjete jer Hrvatska još uvijek zbog svog kreditnog rejtinga, zbog ovoga, zbog onoga ima koeficijent rizika ili sigurnosti kako god hoćete između 2,75 i 3,20 kako nam kada zaračunaju, dok recimo Nijemci imaju taj koeficijent negativan, Slovencima je 0,85. To znači u startu kod obračuna kamata kada tome dodate još EURIBOR pa pogledajte koliko je hrvatskim poduzetnicima skuplje. I onda je logično da su sve vlade i ona prije i ova tražile mogućnost kako da HBOR, a da ne krši međunarodne propise financira određene projekte i programe koji idu preko resornih ministarstava da naši poduzetnici dobiju nižu kamatnu stopu i na takav način da raste i da jednog dana postane nešto slično kao što je njemački KFE. Ali isto tako svi mi bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo, bez obzira koliko se prepucavamo se moramo boriti da nam se HBOR ne smije zaračunavati u javni dug države, ne smije bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali jer ako se to ne radi u KFE-u, ako se to ne radi ni u jednoj banci koja je slična onda kako EUROSTAT ima pravo raditi to prema HBOR-u koji u ovom trenutku ima plasmane, praktički naplatu plasmana na vrlo visokoj postotnoj razini. Ali to je politički zadatak svih nas. Ja sam o tome govorio kada sam bio u posjetu u njemačkom parlamentu. Koledži kako su različiti odnosi prema nekim stvarima. Ali kažem o ovom Zakonu o izvršenju proračuna mi nažalost ne raspravljamo ali o njemu ovdje su 3 stvari promijenjene o kojima je trebalo govoriti. I kažem što znači loša kadrovska politika HBOR je najbolji primjer. sada u ime kluba HDSSB-a kolega Krešimir Bubalo. Hvala lijepo poštovana zamjenice predsjednika, poštovani pomoćniče ministra sa svojim suradnicima. drago mi je da ste mi malo prije odgovorili jer kada smo analizirali malo izvršenje prošlogodišnje ali i naše zaduženje moramo biti oprezni kada se zadužujemo neovisno koliko imali mogućnost zaduženja. Ovdje kada govorimo o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu on je tehničke prirode ali sadržajno je itekako važan. Kada se zadužujemo trebamo voditi brigu, ja bih rekao ne o svakoj kuni, o svakom milijunu kuna, stotinama milijuna a ovdje su u pitanju milijarde. Promašili jesmo prošle godine, drago mi je što je deficit bio manji nego što smo procjenjivali u prošloj godini ali trebamo na tome raditi da bude i ove godine manji i da se što manje zadužujemo zbog generacija koje dolaze. Kadrovska politika je važna i zato i mi u HDSSB-u tražimo odgovornost ako je netko promašio nešto, ako netko nije zadovoljio pravila fiskalne odgovornosti pa bio on načelnik, gradonačelnik, župan, ministar pa čak i premijer. Jer upravljanje javnim dugom itekako je važno, upravljanje sustavom, procjena rizika pa i ono što je gospodin Jelušić govorio malo prije kako i na koji način se možemo zadužiti na tržištu i u koje vrijeme. Ja ću ponovo ponoviti, nadam se do kraja ovoga mandata da ću dobiti odgovor na pitanje koje sam postavio u trećem mjesecu da dobijem popis obveza Republike Hrvatske sa proračunskim korisnicima, sa valutom, rokovima i kamatom koju imamo. I onda bih ja bio nekako sigurniji da se tim javnim dugom i obvezama u Ministarstvu financija na kvalitetan način upravlja. Ako ja ne mogu dobiti taj podatak u roku 6 mjeseci od ožujka evo do rujna, onda sam ja zabrinut da li se tim javnim dugom, da li se državnim financijama vodi i upravlja na jedan kvalitetan način. Govorio sam maloprije o poziciji kada je u pitanju javni dug da se reže ta pozicija gdje ste ga vjerojatno htjeli uvesti neke nove softvere da bi na jedan kvalitetniji način upravljali javnim dugom. Ali moramo upravljati s njim kao u svojoj obitelji vodeći brigu oko svake kune, oko svake lipe, oko svake kamate i svakog roka. Prema tome, kada vidite da ste toliko promašili a u pitanju su veliki novci, velika kamata je plaćena, onda očekujemo isto tako odgovornost ljudi na nižoj razini koji su radili na tom poslu. Maloprije kada sam replicirao rekao sam da je HBOR kada govorimo o pojedinim člancima i članak 4., u članku 33. iznos 552892,800 zamjenjuje se iznosom 52 milijuna. Znači smanjujemo za 500 milijuna a u pitanju je HBOR, HBOR koji je prošle godine, tj. 2014. 35% manje plasirao nego što je to bilo godinu ranije. I onda se ne čudim zašto točka HBOR koja je trebala biti u 6 mjesecu samo se spuštala, spuštala, spuštala i do dan danas nismo raspravljali o HBOR-u. Znači skrivaju se određeni podaci i tek će se imati mogućnost raspravljati vjerojatno iza nove godine o HBOR-u. To smo trebali učiniti ranije, možda bi i HBOR bio svrsishodniji, možda bi ljudi koji upravljaju HBOR-om, Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, znači obnovu i razvoj onda usmjerili te novce, našli neke nove projekte i programe. Ako nam je država u grču, ako su nam poduzetnici u grču, ako nam je HBOR u grču onda ne možemo očekivati jedan snažniji investicijski ciklus u idućem vremenu. No, gledajući podatke i lakoću zaduživanja kada govorimo o milijardama onda moramo tu biti puno oprezniji, puno osjetljiviji na ono što radimo u našoj domovini. Gledajući ovo izvršenje državnog proračuna mi možemo biti zadovoljni da se u iznos u članku 2. tj. članku 27. stavku 1. smanjuje sa 36 milijardi na 28 milijardi. To nas veseli, nadamo se da ćemo tim putem nastaviti u idućem vremenu, da ćemo se nešto manje zaduživati u idućem vremenu, da će Ministarstvo financija i ljudi koji tamo rade biti još bolji i još odgovorniji. Kolega Šuker je spomenuo PPDS, imamo velikih problema sa povratom poreza. No, spomenuo je isto tako i nenamjenski dio, tj. namjenska sredstva da se mogu trošiti na namjenski pa kada udarite po proračunima i kada oni moraju smanjiti 50-ak% onda mislim da je ta mjera za prijelazno razdoblje dobra da se može nenamjenski trošiti novac, jer kada tako značajno morate srezati proračun onda sigurno da imate problema. Prema tome, ovo izvršenje pomalo me čak i raduje ali očekujem u idućem vremenu da ćemo se manje zaduživati. Završna riječ predstavnika Vlade, zamjenik ministra financija Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa evo najkraće da se pokušam osvrnuti na ono što zapravo smo se složili pa i ja sam u svom uvodnom slovu ili završnom, više za prošlu točku nisam siguran da će se ljudi, ekonomisti na odvojenim pozicijama …/Govornik se ne ovako lišeni političkih rasprava više ni prisustva velikog interesa javnosti i galerije uz 5, 6 kolega puno lakše složiti i dogovoriti što bi bilo dobro kada bi bilo dobro, kada bi se moglo napraviti. Preko noći ne ali da idemo koracima naprijed i da sa te strane čujemo jedni druge, bilo bi problem. S te strane i taj fiskalni odbor. Zaduženje prošle godine da, ne, procjena ministra, da, turbulentna tržišta, ono što je bilo, bilo bi nam dobro da imamo tu administrativno-tehničke kapacitete bolje, to zna i gospodin Bubalo a puno bolje i od mene jer je i puno duže sjedio u Katančićevoj 5, zna gospodin Šuker. I bilo bi dobro da možemo i motivirati ljude u krajnju liniju jer vi znate da je to uska znanost, specijalnost koja se prilično dobro plaća u nekim, evo da spomenem sad recimo banke. Recimo … su na vrlo dobroj cijeni je na boljoj plaći od vas i od mene, naša otprilike slična i od mnogih drugih ljudi. Znači običan …, običan za kojeg nitko ne zna osim njegove supruge i njegovog šefa koji upravo to planira za najmanju banku od 50-ak u Hrvatskoj i ima bolju plaću od svih nas koji ovdje sjedimo. Bilo bi dobro da država osmisli model i sa te strane smo mi u ovom mandatu Ministarstva financija, vjerujem da je tako bilo i prije gospodine Šuker, potvrdite ili demantirajte klimanjem glave. U razgovorima sa HNB-om upravo da vidimo kako možemo bolje, kako bi ona bila i hrvatska i narodna da parafraziram sve nas u onoj raspravi od jučer, pomogla na tom polju. I oni takvih slučaja imaju, imaju daleko veći prostor za znanstveniji, stručniji i vremenski pristup upravo takvim temama i mislim da bi na tom polju mogli dosta toga osmisliti. A mislim da sam i o tome govorio jučer u završnom slovu da neki budući zastupnici nakon sve te priče sa švicarcom koju smo evo danas uspješno okončali na kraju sa jednoglasnom podršku i Zakonu o potrošačkom kreditiranju i Zakona o kreditnim institucijama, da u ovaj Sabor, da u ovu sobu vratimo raspravu lišenu dnevno političke nervoze dnevno političke nervoze o Zakonu o HNB-u i mogućnostima koje ona na ovom polju u svakom slučaju može pružiti. Zakon o fiskalnoj odgovornosti još uvijek je u proceduri donošenja, uz sve poteškoće oko toga i tamo moramo prepisat ovo fiskalno pravilo, on je u sad u proceduri, završio je sa javnom raspravom ako mi gospodin Fičor točno reče, nije još u vladinoj proceduri. Nikad nije gotovo. Bit će novih Vlada, kao što ja volim ovdje reći druga Vlada Zorana Milanovića na početku svog mandata će očigledno morati to predložiti novom, kojem gospođo potpredsjednice, 9. sazivu Sabora pa ćemo onda donijeti ja vjerujem i takav zakon. Što se tiče vezano za ovu prvu temu i tekuća likvidnost proračuna je dobra, evo da malo pohvalim gospodina Fičora, kad je ovdje dosta nam sa te strane dobro ide zadnjih mjeseci. Nekad se zaduživalo i za mirovine i za sve, znate kako je to išlo, sad smo i posudili malo novca na tržištu novca iako ja isto interno nisam bio presretan, reko nemojmo se previše s tim reklamirati jer nam onda taman pred rebalans, taman nam rastu apetiti ovih drugih 19 kolega iz drugih ministarstava, da pričekamo ovaj rebalans pa da onda to malo i politički iskoristimo ali dobro. Shvatite ovo kao poluozbiljnu opasku. Istina je da nam je tekuća likvidnost proračuna dobra, ali istina je i vraćam se na prvu točku, da bi nam bilo dobro da upravljanje i tekućom likvidnošću i javnim dugom stavimo na koliko je god to moguće više na još višu razinu. Neću reći da ljudi koji to sad rade da to ne rade dobro, dapače rade to vrlo dobro, trude se, ali objektivno se tu može napraviti puno više i moramo naći načina da ih pa u krajnjoj liniji i bolje za to platimo. Što se tiče HBOR-a, dosta je tu kritika bilo, da. Meni je jedino zasmetala opaska gospodina Šukera kada je rekao nečasne radnje nekih ministara. Raspravite to na Upravnom vijeću, ako je bilo nekih kriminalnih radnji znamo šta to znači… … /Upadica se ne razumije./ … Da, da, ok, ja sam u tom času shvatio pa sam stavio opasku. Nisu ni nečasne dobre ni sa političke strane dobre da onda to kažemo konkretnije o čemu se radi pa i za ovom govornicom ili dapače recite na presici, recite svagdje pa i da mi sami shvatimo unutar svojih svojih kadrovskih politika da se opet vratim u političke boje pa u krajnjoj liniji cijela javnost ako je bilo nečega oko toga da stvari promijenimo. Da, promijenjen gospodin Kovačev sa čela HBOR-a od strane Upravnog vijeća HBOR-a u kojem sjede 7-8 ministara i 2-3 vas, zapravo točno 3 vas, nisam siguran za broj ministara, bio je 20-ak godina tamo i postavljena nova uprava. Nisu se snašli netko je rekao, da, ali je i ona promijenjena. Znači velika razlika između toga, barem ja to tako vidim i u kadrovskoj politici ako donesete neku pogrešnu kadrovsku politiku, ne bih sad htio vagati jesu li od kolega tražene stvari koje nisu bile moguće ili oni nisu u svakom slučaju odgovorili kvalitetno izazovu, ali istina da je ta kadrovska politika dodatno izvršena i da je novi predsjednik uprave tamo koliko mjesec-dva dana i da sad, ono što ja čujem, ne sjedim tamo, stvari ipak idu na bolje od ove međuuprave koja je bila 3-4 mjeseca prije. I zadnje i ne najmanje važno, prijedlog dobronamjerni kako rekoste, tako je doživljen, oko ove izbjegličke krize i stavki koje trebaju biti u proračunu. Da, razmislit ćemo još uvijek, procjena je evo ono što se mi sad konzultiramo, da ona tekuća pričuva koja je zasad tu bi u jednom dijelu mogla držati vodu, imamo još mogućnost ove preraspodjele 5% sa svake stavke i to može držati vodu. Ostavljamo to procjenom kao što je rekao dobronamjerno prihvaćeno procijenit ćemo u puno širem krugu glava i uostalom za 2-3 dana do kada to i moramo odlučiti, da ćemo vjerojatno biti pametniji oko same izbjegličke krize pa ćemo u svakom slučaju probati naći financijsku pozadinu za ovu krizu koja nas okupira, koja vjerujem da neće tako dugo trajati i da sa jedne strane samo u Hrvatskoj, a da ćemo i podijeliti i rizike i odgovornosti sa svim drugim zemljama u Europskoj uniji, sa svih drugih 27 zemalja koje tamo imamo. Ali sad već izlazim iz sfere zamjenika ministra financija, ulazim u političku pa tu ipak stavljam točku. Hvala svima. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Kolega Rađenović, spomenuli ste jednu temu o kojoj se već dugo govori, međutim pitanje je da li je Hrvatska zrela za nju, a to je Strategija upravljanja javnim dugom. Dakle s tim poslom se mogu bavit ljudi koji su vrhunski majstori u svom poslu, koji znaju to radit ali to sigurno neće radit za činovničku plaću koja je ovdje. Međutim, mi smo ovdje imali raspravu oko švicaraca, oko Raiffeisena. Ja ću vam samo reći jedan primjer, Hrvatska je 2009. u 10. mjesecu po prvi puta u jeku najveće financijske krize prva od svih europskih zemalja uspjela izdati obveznice na američkom tržištu. Izdali smo ih u dolarima, međutim ono što smo odmah sa agentima, dakle bankama koje su nam napravile sve te pripreme dogovorili kad bude prilika da ćemo izvršiti konverziju. Dakle da ćemo heđirati taj taj kredit i da ga nismo konvertirali iz dolara u euro tada je tečaj bio negdje oko, ja mislim da je bio negdje oko šest možda. Nešto malo više, nešto malo manje, a danas je oko 7. Sad si uzmite na milijardu i pol je bilo izdanje obveznica u Americi koliko bi Hrvatska država danas imala dug samo po tom jednome da nije izvršeno to. Dakle, i oni skromni kapaciteti i ljudi koji imaju ogromno znanje u Ministarstvu financija zajedno sa bankama s kojima smo radili taj posao, a to samo znači da u ovakvim turbulentnim vremenima i na dugu se može zaraditi. Bilo je jedno izdanje obveznica u jenu. To je bio kolega Crkvenac. Mogli smo tu isto tako izgubiti oho, ho. Međutim, kad je došao na naplatu taj kredit jen je strašno pao i mi smo tu zaradili nekoliko milijuna, nekoliko desetaka milijuna. Prema tome, to je tako kao što je i naprosto to je nešto o čemu kad govorimo trebamo politiku maknuti van, svi suglasni oko toga da je to nešto što u Ministarstvu financija se mora uvesti i to mora biti maknuto od politike i od nekih koji bi se bavili nekakvim progonima, a o tome ne znaju ništa. Igor Rađenović, odgovor na repliku. stručne rasprave oko katedre i slično. Operativno bi trebalo tako nešto izraditi, dapače i nadam se da ćemo tu postići zajedničko rješenje. Ja osobno mislim da u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom u jednoj puno smjernijoj atmosferi je to lakše moguće napraviti, jer kao što i vi rekoste, a i ja nešto prije te ljude u krajnjoj liniji treba motivirati za taj posao, a motivira se između ostalog i plaćom mjesečnom. Prije nego zaključim raspravu bilo bi dobro da više puta u komornijoj atmosferi raspravljamo, dolazimo do više istovjetnih zaključaka. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo slijedeći petak